ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103, stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.Narodni

Poslovnika.S obzirom da kvorum za rad u danu za odlučivanje postoji, ako postoji najmanje 126 narodnih poslanika, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice sistema za glasanje.Određujem

u tom slučaju

i pre, naravno, nastavka sa radom da utvrdimo kvorum.Na

je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje po njoj, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Šestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Hvala.